Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, готові реєструватись? Нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за", першої зліва або зеленої. Готові? Прошу реєструватись.

У залі зареєстровано 222 народних депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Гришина Андрій Володимирович Іванчук (Оплески) і Кальцев Володимир Федорович Бажаю наснаги, здоров'я, успіхів, перемог, квітів у вашому житті, багато-багато досягнень! Переходимо до нашої роботи. Відповідно статті 25 Регламенту Верховної Ради України у середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів України з оголошенням заяв, повідомлень та виступів. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів України.

Крулько Іван Іванович.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Я думаю, що минулий тиждень був дуже показовим, яким чином народ України буде далі контролювати владу – і президентську, і урядову, і урядову, і парламентську. Те, що сталося в Центральній виборчій комісії, коли представники навіть тих партій, які тут криком кричали, що вони не допустять розпродажу земель, тихенько, опустивши очі, відмовили в реєстрації групи, яка складалася з 11 з лишнім тисяч людей. Це означає, що фактично Закон про референдум зроблений з однією метою, про що ми попереджали, коли цей закон голосувався в остаточній редакції: ніколи не допустити проведення референдуму за народною ініціативою. Тільки той референдум, який вигідний владі, можна організувати згідно з цим законом. Ну, ви вдумайтеся, група в 60 чоловік, це означає, що кожному з цих 60 людей

Так от група в 60 чоловік реєструється Центральною виборчою комісією, і не просто реєструється, їм видають підписні листи. І я думаю, ця група буде якраз 90 днів імітувати збирання підписів громадян. А далі, як тільки буде нова ініціативна група, знову 60 людей подадуть в ЦВК свої документи і знову заблокують будь-яке питання щодо проведення референдуму. Саме тому фракція "Батьківщина" наполягає на одному: якщо дійсно Президент України хоче почути людей саме через Закон про референдум, нам треба негайно вносити зміни і дозволити саме Верховній Раді України робити все можливе, щоб будь-які законодавчі ініціативи, які підтримуються волею людей, проходили саме через ключові рішення референдумів. Це стосується і змін до Конституції, ви знаєте, цілий ряд розділів вимагає обов'язковості референдуму, це і стосується таких важливих питань, як Закон про землю, як питання, які безпосередньо пов'язані з життям людей щоденним. Дякую. Дирдін Максим Євгенович. Дякую. Шановні колеги та виборці, я як народний депутат України по 132 округу (Первомайський район, Миколаївська область) стикнувся з проблемою щодо ефективності роботи керівництва Держрезерву, зокрема щодо роботи ДП "Хлібна база № 76", яка знаходиться в межах мого виборчого округу. Всім відомо, що вже більше року в Держрезерві тимчасовим керівником є Микита Барабаш. Конкурс на посаду голови Держрезерву був скасований в травні цього року. За 2020-2021 роки на державному підприємстві "Хлібна база" змінилося п'ять керівників, які призначаються тимчасовим керівництвом Держрезерву. На сьогоднішній день ситуація на підприємстві критична. Мною направлено численні звернення до тимчасового керівника Держрезерву та проведено та проведено не одну зустріч, проте, як бачимо, результатів це не дало. Нещодавно знову сталася резонансна подія. 24 травня був зафіксований факт протиправного вивозу зерна з ДП "Хлібна база у розмірі близько 300 тонн зерна. У зв'язку з чим в НАБУ було відкрито кримінальне провадження. Мною було направлено депутатське звернення до Держрезерву з питанням: кому належало вивезене зерно – державі чи приватним підприємцям. Натомість я отримав відписку, що це державна таємниця. Проте на трьох сторінках тимчасовим керівником Держрезерву мені надано відповідь, що у критичній ситуації на підприємстві винні Укрзалізниця, приватні підприємства-конкуренти та фермерські господарства. Хто завгодно, тільки не керівництво Держрезерву та його ставленики, які з 2019 року довели державне підприємство до критичного стану. Наразі проводиться конкурс на посаду голови Держрезерву. Важливо, щоб цю посаду зайняла людина, яка могла б вести ефективну кадрову політику і тим самим сприяти відновленню роботи Державного підприємства "Хлібна база № 76". Хоча уже відомо, що до фіналу дійшли три кандидати, серед них є Микита Барабаш, той самий тимчасовий керівник Держрезерву. Я звертаюсь до Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України пана Любченка не робити помилку, не призначати дану особу на важливу державницьку посаду, тому що Держрезерв знищать взагалі. Дякую за увагу.

ті перемовини, які відбулися в рамках саміту України без НАТО або НАТО без України – як хочете. Сьогодні я задаю питання владі. Навіщо треба було накручувати всю Україну щодо якогось там ПДЧ, вступу до НАТО, якщо нас там і близько не бачать. Ми чуємо щось, що навіть нечуване, і пробуємо це продати вже не українцям, а самим собі. А сьогодні відбудеться, як це вже визначили експерти світові, дійсно дуже важлива історична зустріч російського та американського президентів. Головне питання, яке будуть обговорювати, це питання глобальної безпеки, відносини ролі Китаю, ситуації на Ближньому Сході, ситуації навколо конфлікту Ізраїлю і Палестини. Але там є одне питання, яке турбує нас в першу чергу, це питання України, це питання миру в Україні. Вчора більше ніж 10 тисяч прихильників миру приїхали з усіх кінців України з однією метою: звернутися до Верховної Ради України, щоб вона не стояла осторонь процесу повернення миру, а значить і стабільності в нашу країну. "Що від нас залежить, - ви говорите, - ми тут при чому?". А якраз ми і маємо бути головними керманичами в цьому процесі. Ми, безумовно, з повагою ставимося до позиції пані Меркель, пана Макрона, навіть пана Байдена, але все ж таки це наша земля, це наш Донбас, я ще раз хочу сказати, кто что бы не говорил, но Донбасс наш, украинский. Тому ми і маємо сьогодні відстоювати саме в цій залі принципи, які забезпечать повернення наших громадян, повернення в єдину родину українську, а наших переселенців, у мене слово не повертається сказати "біженців", повернутися додому, повернутися в наш мирний Донбас. Подивіться порядок денний, що ми сьогодні робимо. Крім двох-трьох законів, скажіть, будь ласка, хіба варто на це витрачати час. Кожний день у нас є загроза, що на лінії розмежування загинуть або військові, або мирні люди, кожний день люди говорять, що їм вже не можна жити з цими тарифами і з цими пенсіями. А ми чим переймаємося? Тому сьогодні я вимагаю і закликаю всіх повернутися до того, що необхідно нашим громадянам. Українцям потрібен мир, ви його обіцяли, пройшло два роки, а миру нема. Тому думайте про людей, думайте про Україну, повертайте мир в рідні хати! Дякую за увагу.

Доброго дня, шановні українці, шановні народні депутати! Зараз у суспільстві активно обговорюється пакет законопроектів Президента України про олігархів. Нам необхідно позбутися олігархічної гідри, яка ламає долі людей і знищує віру в щасливе майбутнє українців. Як приклад покажу вам, який жахливий вплив на владу в Полтавській області має олігарх Жеваго, який сьогодні знаходиться в міжнародному розшуку. На території Кременчуцького району Полтавської області знаходяться кар'єри компанії, яка належить олігарху, в них він видобуває українську руду. В його планах розробка нових кар'єрів, для цього йому потрібна земля Кременчуцького району. Жеваго настільки впливовий, що, проживаючи в Лондоні, зміг організувати переворот в Кременчуцькій районній раді, щоб вирішити земельні питання для своїх кар'єрів. Група депутатів районної ради чотири рази намагалася провести незаконну сесію в інтересах Жеваго. Кожна спроба супроводжувалась протистоянням та бійками, тричі ці спроби їм не вдавалися. 9 червня я як народний депутат, обраний від Кременчуцького району, прибув на зібрання, анонсоване як позачергова сесія Кременчуцької районної ради, але мені не дали можливості не дали можливості виступити перед моїми виборцями, заблокували хід до трибуни і застосували проти мене фізичну силу. Моїй депутатській діяльності перешкоджали представники охоронної фірми "Соколи Полтавщини". Звертаю увагу, що публічне засідання анонсованої позачергової сесії так і не відбулося. Група депутатів районної ради, які діють в інтересах Жеваго, таємно, у підвалі партійного офісу, під охоронної приватної фірми "Соколи Полтавщини" провели незаконну сесію. Місцевих депутатів від фракції "Слуга народу" туди не запрошували і не пустили. На цьому заході було незаконно переобрано голову Кременчуцької районної ради. Це нагадує події у Донецьку і Луганську 2014 року. Якщо сьогодні ми закриємо очі на те, що у підвалі, не дотримуючись вимог законодавства, в інтересах олігарха Жеваго змінили голову районної ради, то завтра на турбазі чи в ресторані, чи по есемес переоберуть керівництво Верховної Ради. Звертаюсь до Голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ, прошу вважати мій виступ повідомленням про вчинення злочину та вимагаю повного об'єктивного проведення досудового розслідування з притягненням винних осіб у незаконній зміні влади в Кременчуцькій райраді до кримінальної відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні! Мазурашу. Федієнко Олександр Федорович. Доброго дня, шановні колеги! Настав час шкільних канікул дітей, відпусток їх батьків, час відпочинку на природі. Але проблема в тому, що громадян України скоро не буде де відпочивати. Більшість берегів річок та озер або в занедбаному стані, або в приватній власності, забудовані будівлями. Проводжу багато зустрічей з мешканцями 98 округу, це Київська область Бориспільський район. Хочу навести тільки деякі факти. Місто Вороньків, річка Іква, Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зливає в цю річку нечистоти та каналізаційні води. Вже звернувся до відповідних органів. Головна річка Дніпро, від Процева до Переяслава весь берег Дніпра забудовано. Це і приватні будівлі, і бізнесові заклади. Люди не мають доступу до річки, на березі стоять величезні маєтки, власники яких активно намивають берег. Правоохоронні органи всього цього не помічають. Друзі мої, задумайтесь, зимою, коли був лід, вони забили кілки в воді і нанесли туди паркан. Згідно Конституції України кожен громадянин має право безперешкодно користуватися водними ресурсами. Але принаймні в нашому законодавстві проблем багато: виконавчого та контролюючого органу, який би слідкував за станом берегів та дотриманням, виконанням закону щодо безперешкодного доступу громадян до водойм. Земля продається, наділяється та надається в оренду, не контролюючи подальше цільове використання, таким чином забудовується прибережна зона. Чиновники продають землю біля водойм, підприємці займають берег та намагаються ще більше його забудувати, що призведе у подальшому до знищення екосистеми. Використання наданої землі в довгострокову оренду – ще одне питання. Воно використовується не за призначенням, або зміна цільового призначення, тобто земля виділяється під сінокосіння або під садівництво, а використовується під забудову. Шановні колеги! Шановні мешканці 98-го округу! Я як народний депутат буду активно займатися вирішенням цих проблем. Прошу мешканців 98-го округу Київської області (Бориспільський район) звертатися до мене та до моїх колег з усіма фактами порушення конституційного права людей користування водними ресурсами. Правоохоронні органи, прошу звернути увагу, вашу увагу на відповідну зону річки Дніпро від Процева до Переяслава-Хмельницького. Дякую. Устінова Олександра Юріївна. Шановні колеги! Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло "червону лінію" і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, десять народних депутатів, а це половина парламентської фракції "Голос", хочемо заявити про створення окремого об'єднання "Справедливість". Ми змушені констатувати, що фракція "Голос" вже 5 місяців як не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради. Більшість керівництва зрадила своїм цінностям, які ми декларували на виборах, і принципам, за якими ми обіцяли працювати. Саме тому ми, половина парламентської фракції, об'єдналися в групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництво партії, фракції чи окремих олігархів. Ми і надалі будемо виконувати ту програму, за яку виборці "Голосу" віддавали свої голоси в 2019 році. Ми вважаємо неприпустимим підтримку нашою партією дерибанів столичної землі, за що зараз змушують голосувати депутатів Київради від "Голосу". Вони крадуть парки, вони крадуть дитячі майданчики, спортивні майданчики замість того, щоб захищати їх від забудовників. А ми обіцяли захищати інтереси людей, а не окремих забудовників. Ми вважаємо неприпустимим знищення антикорупційних органів, а саме задля цього був зареєстрований законопроект керівництвом нашої партії і фракції, щоб забрати можливість у НАЗК перевіряти партійні фінанси. А знаєте, чому? Тому що були питання до того, куди витрачаються фінанси керівництвом нашої партії, куди іде державне фінансування в понад 70 мільйонів щороку. Ми обіцяли своїм виборцям боротися за справедливість та не допускати перетину червоних ліній. Сьогодні ж ці червоні лінії були перейдені керівництвом нашої партії та фракції. Вони діють у власних інтересах, а не в інтересах виборців і партійців. Ми як депутати, які відповідальні перед своїми виборцями, не боїмося про це говорити. На жаль, керівництво партії та фракції пов'язло в кулуарних договорняках. Ми не будемо ховати очі і відмовчуватися, поки наші колеги займаються дерибанами і договорняками, робити так, як всі звикли у політиці і дуже часто в стінах парламенту. Ми не будемо ховати соромно очі, поки вони займаються договорняками і дерибанами. Ми відповідальні перед виборцями і будемо говорити про це відверто, і боротися з цим. Вчора керівництво партії і фракції показало своє реальне обличчя. Вони голосували за русифікацію, замість захисту української мови і української культури. Саме тому ми, половина фракції "Голосу" висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку, який порушує закон та положення про фракцію і вже понад три місяці не скликає засідання фракції, навіть на вимогу більшості народних депутатів у фракції. Уявіть собі, що голова вашого комітету чи фракції відмовляється просто її збирати вже понад три місяці. Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60 відсотків засідань. Ми обіцяли це виборцям, якщо будуть прогулювати 50 відсотків...

Драма навколо садиби Сікорського в місті Києві продовжує розгортатися. 10 років тому я як голова "Молодіжного руху Києва" тоді ініціював розірвання кабальної угоди між Міністерством оборони і псевдо-благодійним фондом, який мав там зробити музей, а насправді доводив садибу до того, щоб її зруйнувати. Тоді вдалося відбити цю садибу з рук шахраїв, які хотіли там побудувати черговий хмарочос у місті Києві. Але повернувши садибу у власність держави, розірвавши цю кабальну орендну угоду на 49 років, ми бачимо, що Міністерство оборони всі ці роки бездіє і не робить нічого, щоб врятувати без перебільшення пам'ятку світової архітектури. Адже Ігор Сікорський – це людина, яка сконструювала вертоліт, це людина, вертольотами якої літають всі президенти Сполучених Штатів. Це людина, яка запустила перший у світі літак з окремим пасажирським салоном. Це бренд України і це сьогодні бренд Сполучених Штатів. Це те, що прославляє сьогодні нас і об'єднує сьогодні зі Сполученими Штатами Америки – нашими стратегічними партнерами. Але натомість ми бачимо, що держава в особі Міноборони саботує питання. Ми з вами, шановні колеги, кілька місяців тому постановою звернулися до Президента України втрутитись у цю ситуацію і для того, щоб врятувати садибу. Президент позитивно відреагував на наше звернення, надав відповідні доручення і Міністерству оборони, і Офісу Генерального прокурора. Треба віддати належне, що Міністерство культури спільно з Офісом Генерального прокурора направило у суд і зобов'язало Міністерство оборони негайно розпочати консервацію реконструкції садиби. Але Міністерство оборони продовжує саботувати і волю українського парламенту, і доручення Президента, і позицію держави в суді, хоча суд іменем України зобов'язав розпочати реконструкцію цієї садиби. Натомість що ми бачимо? Що садибу нещодавно намагалися спалити, підпалити, була ініційована, на мою думку, я переконаний, штучна пожежа. На днях Міністерство оборони заявило, що воно все-таки бачить, щоб садибу передати в приватні руки. Хоча ми знаємо, що є рішення Київської міської ради про те, що київська громада готова прийняти на баланс цю історичну пам'ятку, і так само є позиція Міністерства культури, озвучена паном міністром Ткаченком, що Міністерство культури готове взяти на баланс цю садибу. Тому я закликаю Міністерство оборони перестати гратися в ці речі і все-таки здійснити реальні кроки по консервації реставрації і передачі садиби або на баланс міста Києва, або Міністерства культури, як це сьогодні є логічним продовженням і вирішенням цього питання. А також я як народний депутат звертаюся до правоохоронних органів з заявою про злочин, про бездіяльність Міністерства оборони, конкретних посадових осіб в цьому питанні. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, в першу чергу мій колега по фракції Сергій Соболєв докладно вже сьогодні пояснив, що по суті жоден українець, жодна громадська організація не має можливості провести референдум за так званою народною ініціативою. Не існує народної ініціативи, і рішення ЦВК, яка відмовила провести референдум по землі, яскраве цьому підтвердження. Але я хотів би у своєму виступі зараз торкнутися ще однієї важливої теми. Вчора проголосували "слуги народу" в цьому сесійному залі законопроект про так звану податкову амністію. Давайте проаналізуємо, а чого це стосується. Якщо ви, українці, думаєте, що це стосується вас, так, це стосується не чиновників, це стосується не міністрів, це стосується не Офісу Президента, це стосується вас – кожного українця. Тепер за кожну гривню, яку ви заробили в лихі 90-і, ви змушені будете задекларувати і сплатити 5 відсотків. Уявіть собі, ви, і це були мільйони українських родин, які в 90-і змушені були їздити до Польщі, до Румунії, до Словаччини, до Югославії колишньої, щось там продати для того, щоб прогодувати власні родини, так тепер вам пропонують добровільно це задекларувати. Якщо добровільно це не задекларуєте і не сплатите 5 відсотків – вас чекає адміністративна і кримінальна відповідальність. І тепер, по суті, цей закон, який називається хорошою вивіскою "податкова амністія", такою амністією не є, а є додатковим оподаткуванням кожної української родини. 400 тисяч гривень – це та планка, після якої ви мусите задекларувати. Скажіть мені, а що таке 400 тисяч гривень? 400 тисяч – це не коштує ні одна квартира однокімнатна в жодному районному центрі України. Тобто якщо ви в 90-ті заробили копійку, купили квартиру, зараз її продали, і вона коштує більше 400 тисяч, задекларуйте або йдіть у в'язницю і несіть за це кримінальну відповідальність. Ось що вам запропонували "слуги народу". Тому ми вважаємо, що цей закон мусить бути заветований Президентом України. І ми вимагаємо цього. Тому що це по суті є не податковою амністією, не нульовою декларацією, що мало би бути насправді, а це є додатковим кожної української родини. І ми вважаємо, що це є грабіж українців. За цими захмарними тарифами, які повводили, за цими захмарними цінами на всі продукти харчування, за цим обдираловом, яке зараз відбудеться після введення так званого ринку землі, коли відберуть останнє, що є, це паї від кожної кожної родини, ще тепер хочуть на 5 відсотків кожну родину оподаткувати. Ми мусимо бути проти цього. І кожен українець має чітко розуміти, які антинародні закони приймаються в цьому сесійному залі. Дякую.

Сьогодні виповнюється рівно рік, як з цієї парламентської трибуни я склав присягу народного депутата України, як я пообіцяв боронити суверенітет та незалежність України, як пообіцяв дбати про життя та добробут громадян. Мабуть, що в річницю варто говорити про успіхи. Але сьогодні, сьогодні я хотів би поговорити про інше. Я хотів би звернути вашу увагу на ті виклики, з якими зіштовхнулись люди, які працюють на землі, селяни, фермери. Знаєте, на минулому тижні я був на своїй рідній Дніпропетровщині. Я зустрічався з сільськими громадами, з фермерами Дніпропетровщини. Те, що відбувається, це жах. Насправді це крижаний душ реальності суворої. Фермери мені розповідають, як їх б'ють. Фермери розповідають, як палять їх техніку, як знищують на полях їх врожай. І все для того, щоб відібрати в них землю, залишити без землі і без врожаю. Знаєте, я був в одному селі Магдалинівського району, там люди… немає жодного автобуса чи маршрутки, жодного громадського транспорту, вони більше 10 кілометрів мають іти до траси, щоб доїхати до більш-менш великого населеного пункту. Так от єдине, з чого вони живуть, це огороди, це їх земля. І так сталося, що у них їх відібрали. Відібрали на користь однієї особи. Ріллю здали під пасовища, перевели цільове призначення і здали без конкурсів. Ми з вами тут знаходимось для того, щоб подібних випадків не допустити. Я звертаюсь до вас. Ми маємо поставити чітку і сувору вимогу перед Генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, Національною поліцією, щоб жоден випадок порушення прав людей, які працюють і живуть на землі, в Україні не залишався без відповідальності. Ті покидьки, ті злочинці, які забирають землю в людей, мають понести найсуворішу відповідальність. Шановний пане міністр внутрішніх справ та Генеральний прокурор, роз'ясніть, будь ласка, своїм підлеглим, щоб ані в цьому сезоні, ані ніколи надалі вони не приймали участі у так званих незаконних зборах врожаїв, щоб не захищали злочинців. Пане Президенте, це питання національної безпеки. Зробіть все, застосуйте всі можливі заходи для того, щоб захистити людей, які живуть і працюють на землі. У світлі ринку землі ми маємо показати людям, що справедливість є. В іншому випадку ми провалимо введення цієї реформи, яку так важко ми тут проводили. Дякую. Немає. Де? Ви не Грищенко. Де Грищенко? Передасть слово? Хай. Передайте, будь ласка, слово Мандзію. Доброго дня, шановні колеги. Завтра, 17 червня, Хмельниччина та й уся Україна будуть відзначати 90-річчя від дня народження нашого видатного земляка, громадського і державного діяча, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії імені Вернадського Академії наук України, Заслуженого геолога України, члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора геолого-мінералогічних наук, професора Петра Федоровича Шпака. Петро Федорович Шпак широко відомий та визнаний фахівець-професіонал не тільки в Україні, але й далеко за її межами в галузі пошуків, розвідки, розробки нафтових і газових родовищ, значна частина яких була відкрита та освоєна під його безпосереднім керівництвом. Впродовж 15 років Петро Федорович очолював Міністерство геології України. Якраз у цей період припадає активний розвиток пошуково-розвідувальних робіт, впровадження прокладених і фундаментальних наукових розробок, освоєння нової техніки та технологій, створення потужної інфраструктури геологічної галузі, активного будівництва об'єктів соціальної сфери. Практична діяльність Петра Федоровича ознаменована великими відкриттями на території України низки родовищ різних видів корисних копалин, серед них: унікальне Західно-Хрестищенське, два надвеликих Єфремівське та Яблунівське і низки великих Котелевське, Мелехівське, Чутовське, Опішнянське, Розпашнівське, а також першого в акваторії Чорного моря – Голіцинського. Внаслідок цих відкриттів видобуток газу в Україні в цей період досяг рекордних 68 мільярдів кубічних метрів. Хмельничани високо цінують видатні досягнення свого земляка. На його батьківщині, в селі Дашківці Віньковецького району Хмельницької області, створений і функціонує будинок-музей Петра Федоровича Шпака. А на Інституті геології Академії наук України, який він очолював багато років, відкрита меморіальна дошка на його честь. Віддаючи велику шану і повагу Петру Федоровичу, ми в його особі славимо великого патріота України, великого вченого, визнаного геолога. Дякую за увагу. Дякую. Час для виступів вичерпаний. Переходимо до розгляду питань. Правка номер 157, Чорний. 152-і вчора пройшли. Тому 157 правка.

до ганебної норми, яка є в проекті даного закону. Тут вказано, що підвищується оплата праці членів наглядових рад у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ця цифра на сьогоднішній день складає 2 тисячі 270 гривень, а 40 таких розмірів – це буде 90 тисяч гривень. Тобто встановлюється для голови Нацради 90 тисяч гривень; для заступника – 37 таких окладів, це 83990; 35 – для замів, теж 79450 і для членів – 74910. Це де це в країні є такі заробітні плати – 90 тисяч гривень? Мінімальна заробітна плата, нагадаю, в країні 6 тисяч гривень. Робіть прив'язку до неї і не ставте таких великих зарплат. Дякую.

Шановні колеги, ми сьогодні всі щиро вітали пані Юлію з днем народження. Тут у нас з гендерством все гаразд, а якщо потрібно забезпечити гендерство під час формування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, то ні. Тому я і дивуюся, чому була відхилена поправка, запропонована мною і моїми колегами, з приводу забезпечення гендерного принципу і квот під час формування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вважаю, що треба не тільки говорити про рівність наших жінок, а треба і забезпечувати цю рівність не словом, а ділом. Щось подібне там було написано на плакатах у 19-му році. Але мені здається, що "слуги" вже самі бояться подивитися на ті плакати, якими обиралися. Дякую. Ставлю на голосування правку 157, Шуфрич. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

ще більша сума, тому що тут ще треба нарахувати преміальні, які тут не враховані були, і ця сума заходить вже і за сотню тисяч гривень, що стосується оплати праці голови цієї ради. А що стосується правки 158, я прошу врахувати частину четверту і викласти її в такій редакції: "Призначення Президентом України членів Національної ради відбувається одночасно на всі вакантні посади членів Національної ради, які призначаються Президентом". Дякую. Прошу підтримати цю правку.

Будь ласка, Юрій Іванович Загородній. 10:45:47 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслане Олексійовичу. 159 правка вона такого змісту, що пропонується у частині четвертій статті 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" слова "з урахуванням гендерного складу Національної ради на момент голосування та надання переваги представникам статі, кількість представників якої є меншою" виключити. І я прошу цю правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 159 поправку народного депутата Волошина, Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна поправка 160, Павленко. Шановний головуючий, шановні колеги, дана правка, яка стосується статті 6 пункту 4, є редакційною і уточнює дії Президента при призначенні членів Національної ради. Разом з тим, вчергове звертаю увагу, що даний законопроект в разі його ухвалення, на жаль, може взагалі просто знищити такий конституційний орган, який має бути незалежним, як Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, зробить її повністю контрольованою, контрольованою владою, а як наслідок, ми можемо втратити цю цінність, яка поки що хоч менш-більш, але є в Україні свобода слова і недопущення цензури. Дуже хочеться чомусь нашій владі контролювати всі засоби масової інформації, нав'язувати інформаційну політику, встановлювати цензуру, називаючи це дезінформацією. Мабуть, думають, що це допоможе їм зберегтися довго при владі, але це не так. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 168 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна поправка 167. Павленко, Кива, Колтунович. Хто буде? Павленко, будь ласка. І правка спрямована на те, аби не було тих помилок, які були в попередньому законопроекті, які призвели до того, що конкурс на призначення членів Національної ради від Верховної Ради фактично із тих законодавчих новел, внесених рік тому назад монобільшістю, заблокували конкурс і перетворили на майже повністю контрольований орган Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка, ще раз нагадаю, є конституційним і незалежним органом. На жаль, закон так робить, не просто контрольованою з боку влади, може зробити контрольованою з боку влади Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, але за це ще члени Національної ради будуть отримувати надзвичайно високу заробітну плату. Я нагадаю, вже говорили мої колеги… Ставлю на голосування 167 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. Наступна поправка 168, Качний.

Дякую, шановний пан головуючий. Шановні колеги, давайте згадаємо події новітньої історії розвитку свободи слова в Україні, а саме закриття трьох опозиційних телеканалів і позбавлення права українців отримувати правдиву інформацію щодо соціально-економічних процесів, що тривають в Україні, і реакцію світової спільноти. Зокрема, Управління Верховного комісара Організацій Об'єднаних Націй з прав людини, де було зазначено у звіті, що рішення про закриття каналів свідчить про порушення стандартів прав людини, оскільки воно було порушено у зв'язку з… Саме порушення полягає в тому, що не відповідає критеріям необхідності і пропорційності, а також ухвалено не незалежним органом, тобто упередженість наявна. Тому прошу підтримати мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 168 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

до всіх українців. Ми повинні знати, що сьогодні той орган, який повинен бути незалежним, Національна рада по телебаченню і радіомовленню, повинна бути незалежною. А що сьогодні відбувається? І в минулій каденції ця повністю Нацрада була залежна від Офісу Президента і від першої особи держави, і сьогодні така ж ситуація відбувається. І ми сьогодні посилюємо в цьому законі, в цих змінах посилюємо якраз їх вплив на все, що сьогодні відбувається у просторі. Це вже стосується і ютубу, це вже стосується і соцмереж, і інших свобод, які у нас були ще вчора. Тому, шановні колеги, цей закон взагалі повинен бути відмінений. І я впевнений, що якщо прийде нова демократична влада, вона ніколи не допустить такі наступи на свободу слова, які сьогодні відбуваються в Україні. На жаль, це роблять сьогодні ті люди, які називають себе "слугами народу". Ставлю на голосування 176 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. 176 правка. Волошин. Загородній. Дякую, Дмитре Олександровичу. Я пропоную цією правкою в частині чотири статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити пунктом такого змісту: "на момент призначення не досягли встановленого законом пенсійного віку". Даною правкою доповнюється перелік вимог щодо члена Національної ради, а саме: доповнення вимогою вимогою щодо дотримання граничного віку. Дякую. Прошу правку поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 176 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Я хочу звернути увагу на наступне. У відповідній поправці говориться про ценз проживання потенційних членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення не менше, ніж 5 років. і уточнюємо: проживання має бути безперебійне. Що це означає? Це означає, що не менше 183 днів відповідні кандидати мають проживати кожного року на протязі 5 років на території України. А просто проживання – це достатньо одного дня бути в Україні на рік. Тому ми і наполягаємо саме на цій поправці, щоб все було коректно, чесно і прозоро і щоб не було двочитань під час підписання закону. Дякую. Прошу поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю Ставлю 179 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. 180 правка, Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Відповідно поправка стосується того ж самого питання, але в даному випадку ми пропонуємо термін присутності і проживання на Україні обмежити не 5-ма, а 10 роками. І це абсолютно слушно, тому що потенційні члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення мають бути максимально обізнані в тому, що відбувається в медіапросторі України. І я хочу ще раз наголосити про крайню необхідність негайно поміняти або перепризначити і взяти відповідальність відповідних фракцій за діючих членів Національної ради, тому що вони вже більше ніж 3 роки переходжують свої терміни. Це є неподобство і ганьба в першу чергу для Верховної Ради України. Ми тут закони міняємо, а конституційні свої прямі обов'язки ігноруємо. І це виключно відповідальність монобільшості. Дякую за увагу. Поправку прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 180 правку, Шуфрич. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. 181 правка, Лукашев. Шановні колеги, ось ми тут сперечаємося довкола суто юридичних моментів визначення статусу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. А я хотів би підкреслити той факт, що на Луганщині взагалі в медійному просторі вже мінімізовано присутність українських телеканалів, українських мовників. І цей простір, як ви розумієте, він не залишається пустим. І тому, якщо ми подивимося на рейтинг присутності мовників, то зрозуміло, що там іноземні мовники. Тому замість того, щоб боротися з опозиційними каналами, які говорять правду, доносять правду до людей, необхідно звернути увагу на те, що відбувається у нас в країні. Прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 181 правку Лукашева. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-45 Рішення не прийнято. Наступна правка Павленка, правка 182. 10:59:25 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане Голово, шановні колеги! Дуже добре, пане Голово, що в цьому скликанні Верховної Ради склалася традиція детального розгляду законопроектів до другого читання, не допускається порушення Регламенту під час розгляду законопроектів, що, на жаль, стало традицією в попередньому скликанні Верховної Ради. Це дає можливість детально розглянути закон і не тільки депутатам зрозуміти всі небезпеки, які є в даному законопроекті, але і суспільству почути, що фактично сьогодні автори даного закону хочуть знищити конституційний орган Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, зробити контрольований орган та ще й дати цим членам по 90 тисяч заробітної плати, щоб вони "под козырек" виконували будь-яке доручення, яке буде приходити від високопосадовців. Тому прошу поставити мою правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві правки можемо, так, поставити, три навіть. Ставлю на голосування правку номер 182. Прошу визначатися та голосувати.

За-49 Рішення не прийнято. І правка номер 194. Прошу визначатися та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Волошин, 187 правка. Шановні колеги, в принципі, ви розумієте, що сьогодні це не просто черговий якийсь законопроект, який регулює діяльність Національної ради. Мова взагалі йде про функціонування медійного середовища, яке викликає величезне занепокоєння у наших журналістів і, більше того, це занепокоєння справедливо підтримується міжнародною спільнотою. В принципі, хотів би нагадати, що боротьба проти свободи слова є справою невдячною, навіть небезпечною. Хочу нагадати, що фракція, яка дуже пишалася тим, що доклалася до того, щоб заборонити журналістам NewsOne, "112" – всіх доступ в кулуари Верховної Ради, сьогодні привселюдно розпалася, точніше, напіврозпалася, що характерно для небезпечних елементів, не лише хімічних. Тому я би просто дуже хотів би звернути увагу всіх інших на те, що в той чи інший спосіб доля карає тих, хто бореться проти незалежних ЗМІ. Зараз прошу поставити мою правку на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 187 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Наступна правка 189, Шуфрич. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Відповідна правка стосується питання щодо ознак, за якими можуть обиратися члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а саме їх фаховість. І ми просимо, що відповідний спеціаліст має мати стаж роботи у сфері журналістики не менше 5 років. А пропонується авторами останні 5 років. Чому така дискримінація? По-різному може складатись доля у журналіста чи іншого представника мас-медіа, і це не обов'язково має бути поспіль 5 років. Тому вважаю, що наше зауваження коректне. Прошу підтримати. Якщо поважаємо журналістів. А якщо ні, якщо вам все одно, якщо вам сьогодні треба протягнути абищо, щоби душити свободу слова, то голосуйте як хочете. Ставлю на голосування 189 поправка народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Наступна поправка 190. Нестор Іванович, будь ласка. ви вже визначили своє ставлення до журналістів. І під час підтримки, на моє абсолютне переконання, нефахової, непрофесійної, кон'юнктурної, а, можливо, і злочинної Національної ради з питань телебачення та радіомовлення або окремих її членів, враховуючи ті звинувачення, які сьогодні висуваються правоохоронними органами. Безумовно, останнє слово за судом. Але ми все бачимо і ми все чуємо. Тому я не розумію, чому право бути обраним членом в даному випадку визначається виключно в роботі в ефірі. Це що, знову під нову Ольгу Герасим'юк шукаємо ознаки? Чому такі обмеження? Чому така неповага до журналістів? Що ж ви робите?! Де ж тут свобода слова? Де тут принцип рівності?

Але, знаєте, у нас є такі національні скульптури, їх бабами називають. Ну, сложно з ними розмовляти. Істукани, вибачте, істукани. Хочеться ж дійсно дискусії. Ну, вчора принаймні ознаки життя подавалися – в мобільному телефоні дещо шукали там, цікавились чимось. А сьогодні взагалі ставлення до своїх колег очевидне. Але я, чесно кажучи, ставлення до себе як до народного депутата України переживу. Я вже ні одного тут зустрічав і проводжав, в цій Раді. А от ставлення до журналістів я нікому не пробачу. Те, що цим законом ви фактично знущаєтесь над людьми, фактично нівелюєте їх права, ми з цим будемо боротися якщо не в цій залі, то в Конституційному Суді. Поправку прошу підтримати. Я уважно слухав образи в свою адресу. Ну, вже другий день поспіль слухаю. Я хочу сказати, шановні друзі, шановні громадяни України, тут є одна фракція, яка системно знущається над людьми, і це не фракція "Слуга народу". Ця фракція одними своїми поправками каже, давайте зміцнимо гендерне представництво. Іншими каже, давайте знищимо гендерне представництво в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Ця фракція каже, ми взагалі проти цього закону, ми не будемо за нього голосувати, але наполягають на правках. Це є ні що інше, як системне знущання над парламентом, над процедурою і над громадянами України, які чекають на важливі, суспільно важливі закони. Ось, що тут відбувається. Ставлю на голосування 227 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Прошу надати слово Олександру Колтуновичу і далі поставити на голосування і 199-у. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександр Сергійович Колтунович. Дякую. Шановний пане Голово, я не можу не відповісти на знущання над парламентом і над країною. А що ж ви знущаєтесь, що ви за 2 роки боргів набрали плюс 10 мільярдів доларів? А що ж ви знущаєтесь цим законом, що ви 90 тисяч ставите заробітну плату, коли в країні мінімалка 6 тисяч? А це не знущання 90 тисяч гривень заробітну плату А ви не знущаєтеся, коли ви членам наглядових рад знімаєте обмеження і платите по півмільйона гривень на місяць? Це не знущання? А чи не знущаєтесь ви, коли ви ставите, піднімаєте ціни на газ, коли імпортна ціна газу падає, газ власного видобутку копійчаний, а ви продаєте по 11, по 12 за тисячу кубічних метрів газ населенню? Ось що знущання над економікою і громадянами України. А те, що стосується цього закону, ми й надалі будемо йти по процедурі, по Регламенту, дотримуючись букви закону. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 198 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування 199 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування 227 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. За-43. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Шуфрич, 214-а. 11:10:20 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Я не знаю, про кого ви там говорили, але я радий, що в моїх словах ви впізнали саме себе. Я, до речі, це не говорив. По принципу "а на воре шапка горит". А щодо вашого професіоналізму, саме ця правка. Вона говорить про те, що не може бути обрана членом Національної ради особа, яка має судимість, і далі по тексту. Ми зараз вносимо поправку

злочинних, як у нас в народі називають, владах. Так що, що вони зараз не можуть займати позиції і посади? Тому ми і наполягаємо – непогашену судимість. Будьте ж професіоналами хоть в чем-то, разберитесь хоть в чем-то! Ми будемо голосувати за цей закон, якщо будуть враховані наші поправки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 214 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Шуфрич, 221-а. Дякую, шановний головуючий. Я вже другий день поспіль хочу почути від представників монобільшості, чому сьогодні влада терпить, щоб члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вже переходили свої повноваження більше ніж 3 роки окремі, саме ті, які призначаються Верховною Радою України. Легітимність такої Нацради викликає сумніви. І те, що вона зараз робить, можна пояснити одним: влада тримає її на гачку і щодо кримінальної відповідальності, і щодо знаходження на посадах. Чому не берете на себе відповідальність і не призначаєте голосуванням відкрито, як це визначено діючим законом, нових членів або перепризначення цих, і хай всі журналісти побачать, що це фактично ваші люди. Хотів інакше сказати, але стримався. Дякую.

Дякую, шановний головуючий. Знаєте, от кожен раз, коли опозиційні фракції, чи ми, чи "Батьківщина", чи інші, вносять правки для того, щоб скорегувати, а, в принципі, використовуючи процедуру, яку ми обговорювали багато разів, філібастер, і навіть затягнути прийняття шкідливих для держави законів, нам розповідають мантри, що суспільство чекає на щось важливе. Пройшли Закон про землю, всі думали, ну, точно зараз винесуть законопроект про зниження тарифів. Чорта з два! Про підвищення податків і про те, що люди всі мають, що накопичили, віддавати державі і так далі, і так далі. А потім… А що ще має робити опозиція в країні, в якій відбувається фактично узурпація влади, коли зібрані тисячі підписів "Мертві душі" в тих, хто хоче в цих умовах землю розпродавати. Читайте, що мав на увазі наш великий земляк Микола Васильович Гоголь насправді. хто дійсно хоче просто мати зелене світло, щоб протягнути по-швидкому все, що може, тому що знає, що монобільшості в них вже ніколи не буде. Дякую. Прошу поставити мою правку на голосування. Шановні колеги, я хочу, щоби всі ви зрозуміли, що зараз ви будете голосувати за дуже важливу правку, за надважливу, яка змінює слово "упродовж" словом "протягом". Ясно, наскільки це принципово? Ясно, наскільки це соціально важливо? Ось я прошу звернути всіх на це увагу, а в першу чергу виборців України. Важлива правка. Ставлю на голосування... Пояснення комітету всі чули. Ставлю на голосування правку 225 Волошина. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати.

За-63 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 226 правка. Волошин. 11:15:25 ВОЛОШИН О.А. Я так розумію, що пан Потураєв мене взагалі не чує. Так, ми свідомо блокуємо ухвалення цього шкідливого законопроекту законними методами, це повне право. В Сенаті Сполучених Штатів промови по 10 годин роблять сенатори, і ніхто їм не закидає порушення процедури, це право опозиції блокувати шкідливі ініціативи влади, якщо влада до них не дослухається. У нас може бути правка замінити "та" на "і", це наше повне законне право. Тому що люди зробили помилку, довіривши, абсолютно наївно повіривши у ваші казки, казки, вам абсолютну владу. Але, слава Богу, ще у вашій владі є єдина людина, яка поважає закон та Регламент, - це керівництво Верховної Ради і спікер, який не порушує право опозиції вносити будь-які правки, навіть якщо вони прямо спрямовані на те, щоб блокувати ухвалення шкідливих для держави законів. Дякую. Ставлю 275-у на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

дуже важлива правка, якраз стосується, за який же термін має звільнитися обраний чи призначений на посаду член Національної ради. Автори пропонують просто звільнитися з будь-яких інших посад, не встановлюючи терміну. Тобто може бути на інших посадах, отримуючи заробітну плату 90 тисяч гривень, а, можливо, ще десь отримуючи паралельно заробітну плату. Тому моя пропозиція чітко обмежити це десятьма днями, які даються призначеній особі на те, щоб звільнитися з усіх інших посад. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 227 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. І 228-у ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Волошин, 232-а. О.А. Дякую, шановні колеги. Ще раз кажу, є абсолютне право опозиції вносити правки будь-якого змісту, і це є нормальним. Тому що, якщо на рівні комітетів ігнорують нашу позицію, якщо на рівні, потім все рівно протягування необхідних законопроектів нічого принципово не змінюється. Всі бачили, просто знущання, коли вносилися абсолютно коректні, змістовні, з поясненнями, представниками різних фракцій, навіть нашими ідеологічними опонентами. Завжди в цьому сенсі згадували правки пані Южаніної, яка дуже коректно і змістовно, емоційно пояснювала, чому щось не можна ухвалювати. І все рівно була така майже кількість голосів, як і те саме, що ти змінюєш "впродовж" на "протягом". Тому ми і використовували процедуру філібастерінгу, ми фактично блокуємо, те, щоб ви не вважали, що у вас тут зелене світло. Постійне свято з букетами, які вартують більше ніж середня пенсія в Україні. Ось що ми хочемо заблокувати для "слуг народу", щоб вам життя святом не здавалось. Дякую. Ставлю на голосування 253 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

телебачення і радіомовлення" слова "обмежити" виключити. Ця редакційна правка відповідно до правил нормо-проектувальної техніки. Оскільки дотримання саме вимог Закону України "Про запобігання корупції" та про очищення влади стосується і прав, і обов'язків, і відповідних обмежень. Дякую. Прошу правку поставити на голосування. Ставлю на голосування 239 поправку народного депутата Волошина і Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, Руслане Олексійовичу. Ця правка носить чисто технічний і редакційний характер. Із цього приводу вже була дискусія, яке слово правильно писати "протягом" чи "впродовж". Але я глибоко переконаний, що кожний із нас працює над тим, щоб закони наші були чітко виписані, щоб до кожного висловлювання не було у майбутньому ніяких претензій. Я переконаний, що в кінцевому випадку, коли коректори будуть працювати над цим законопроектом, то вони правильно розставлять ці слова, і закон буде уже чітко виписаний. А так як ця правка носить чисто редакційний характер, я пропоную на голосування її не ставити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Іванович. Далі наступна 239-а. Теж Юрій Іванович, будь ласка, я розумію, так? 239-а, Загородній Юрій Іванович. Дякую. Я абзац другий частини чотири статті 7 Закону України "Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення" прошу повністю виключити. Встановлення саме місячного терміну щодо зобов'язання усунути обмеження, визначені законами України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", може не співпадати з термінами, які встановлюються саме цими нормативними нормативними актами. Дякую. Прошу правку поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 239 поправку народного депутата Волошина і Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка Павленко, будь ласка. не тільки з метою заблокувати, але й з метою, щоб в цьому законі не було хоча би глупих, дурних помилок, як, на жаль, це сталося в попередньо прийнятому законі, який стосувався Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, коли повірили на слово, коли проголосували у другому читанні без детального обговорення. Як наслідок, півтора року заблокований конкурс на призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Люди навіть уже документи подали, вже якісь перші процедури почалися, а інші вже 7 7 і більше років виконують свої повноваження, хоча чітко було в свій час обмежено до 5 років. Тому ця робота, шановний пане голово комітету, вона є надзвичайно важливою, і вона не дає владі наробити помилок, які потім виправляти не тільки вам, але й наступним, хто прийде після вас.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 242.

члена Національної ради з питань радіомовлення та телебачення починається, як пропонують автори закону, за 90 днів з дня закінчення 5-річного строку повноважень відповідного члена, а ми пропонуємо 120 днів. Але скажіть, будь ласка, як пояснити ситуацію, я вже пробував порахувати, коли пройшло тисяча днів? Тисяча! Більше, ніж тисяча днів. І ніхто не думає, ніякого конкурсу і відбору щодо зміни або перепризначення кандидатів і починати. Який цинізм, хамство і нахабство! І, до речі, ви ще будете нас вчити законотворчості? Так щоб ви знали, окремі слова, які в побуті дійсно є однаковими, юриспруденції можуть мати різні ознаки. І це суверенне право народного депутата України, як він хоче і в який спосіб подавати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 242 поправку народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

і спрощувала сприйняття відповідної норми. Але ставлення до опозиції було висловлено ще вчора, коли були запропоновані нами поправки щодо прав опозиції під час можливості обрання членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від Верховної Ради і щоб опозиція мала гарантії своєї присутності. Але ж я думав не про нас, першу опозиційну силу зараз в Україні, а про наших наступників і, скоріше за все, вже не вас. Тому що я думаю, що в наступному парламенті ви ви повторите долю відповідного однойменного блоку вашого попередника, відносно якого ви сказали, що ви його вирок, але виявляється, що навпаки, він стане… Ставлю на голосування 243 поправку народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати

Взагалі-то я звертаюсь до автора цього законопроекту і хочу сказати, що в нас взагалі-то було тисяча 200 правок. Це, так, у нас 400 залишилося на розгляд, а так то ми б могли це питання і ще на тиждень винести для того, щоб наші правки були враховані. І я хочу нагадати, що нагадати, що наявність чисельних зауважень у цьому законі підтримує те, що наших правок дуже багато. І цей законопроект стосується не тільки мегаканалів, а й невеличких ЗМІ, які працюють на територіях. І згідно цього ми пропонуємо 244 правку теж розглянути і врахувати в цьому законопроекті. А саме, що стосується відбору кандидатів на посаду члена Національної ради, яка повинна розпочинатися не пізніше ніж за 90 днів до дня закінчення 5-річного строку повноважень відповідного члена Національної ради. І строк проведення конкурсу не може перевищувати 30 днів. Ставлю на голосування 282 поправку народного депутата Гнатенка, Королевської та Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка 247. Будь ласка, Павленко.

Ю.О. Шановний головуючий, звертають увагу мої колеги про те, що була проголосована 244 правка, а 245-а не була поставлена на голосування. Тому я просив би все-таки моєму колезі надати можливість її представити 245 правку. В мене тут трошки інше записано в таблиці. ПАВЛЕНКО Ю.О. Добре. Я тоді прошу поставити зараз мою правку на голосування, а я більш детально скажу під час доповіді іншої правки наступної. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 247 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-42 Рішення не прийнято. 248-а, Павленко, будь ласка. 11:30:28 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний головуючий, от ми сподівалися, що хоча би перед розглядом даного законопроекту ми почуємо накінець-то звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має звітуватися щорічно. Але знову і в цьому році ми робимо вигляд, що ми не хочемо їх чути. А у нас є дуже серйозні запитання до них, чому, і це вже звучало неодноразово в цьому залі, замість того, щоб розвивати інформаційний простір на Донбасі, на сході, на півдні країни, вони переймалися виключно боротьбою з опозиційними каналами, закриваючи ZIK, NewsOne, "112", не даючи працювати "Першому Незалежному", штрафуючи сьогодні інші опозиційні незалежні телерадіоорганізації з тим, аби вони транслювали виключно одну правильну точку зору. Чи не це є причиною, така їхня робота по встановленню цензури в Україні, що автори так дуже хочуть за кошти українських громадян платити їм по… Ставлю на голосування 248 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую, шановний головуючий. Ми пропонуємо в тій частині, де визначається початок терміну, після якого починається процедура призначення потенційного нового члена Національної ради, почати не з 7 днів, а з 3 робочих днів. Ми вважаємо, що це більш коректно. На жаль, комітет нас не почув. Наполягаю на тому, щоб поправка була розглянута. І, ви знаєте, я, коли дивлюся поправки і позицію комітету щодо термінів призначення і початку процедури, скажіть, будь ласка, більше ніж 3 роки. Оце так термін. Оце так повага до процедури. Оце повага до Конституції. Це повага до суспільства. До народу, слугами якого, ви, зловживаючи цією назвою, називаєтесь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 250 поправку народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 251. Нестор Іванович, будь ласка. 11:33:29 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Правка носить більш редакційний характер. Вона уточнює поняття "з дня" на більш глибоке поняття "з наступного робочого дня". Не розумію, чому вона була відхилена, адже з точки зору законотворчості це більш якісний визначений термін. Але, я так розумію, що тут законотворчість нікого не цікавить. І наскільки цей закон буде сприйнятий, теж не цікавить. Головне протягнути, продавити своє, а що потім з цим будуть робити наступники, як його виконувати, це нікого не цікавить. І, ви знаєте, є таке враження, що наступна Верховна Рада України змушена буде як мінімум дві сесії віддати на те, щоби повиправляти всі ті помилки, які зроблені саме цією так званою монобільшістю. Дякую за увагу. Поправку прошу підтримати. Ставлю на голосування 251 поправку народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Качний. Лукашев. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Друзі, давайте згадаємо оцю ганебну подію в історії України, саме закриття трьох опозиційних каналів, яке нещодавно відбулося. І ту реакцію, яку ми почули від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і зокрема її очільниці. Нам розповідали якісь байки стосовно інформвійськ, порушення всіх принципів інформаційної безпеки, загрози інформаційної безпеки України. А що ми отримали на сьогодні? Ми отримали те, що опозиції намагаються закрити рота і згортати фундаментальні конституційні цінності, однією з яких є свобода слова. І це ганебне явище. А нам шановний пан Потураєв щось розповідає і сам посміхається зі своїх текстів. Це дуже смішно, пане Микито. Дякую. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, Дмитре Олександровичу. Я пропоную цією правкою в частині чотири статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" слова "розпочинається упродовж 7 днів з дня оприлюднення рішення суб'єкта призначення, а у випадку, визначеному цим законом – з дня оприлюднення рішення Національної ради про дострокове припинення повноважень члена Національної ради" замінити словами "здійснюється у порядку, передбаченому цим законом". Положеннями правки запропоновано, щоб конкурс у разі дострокового припинення повноважень члена Національної ради розпочинався в строки, передбачені именно цим законом. Дякую. Ставлю на голосування 253 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. стосується термінів відбору кандидатів на посаду члена Нацради у випадку дострокового припинення повноважень члена відповідної Національної ради. Моя пропозиція збільшити цей термін з 7 до 14 днів, бо, на наш погляд, запропонована авторами пропозиція і термін він може значно обмежити чи вплинути на неможливість чи на недопущення представників або громадського сектору, громадських організацій, або представників опозиції. Тому, власне, правка направлена на те, аби захистити інтереси всіх зацікавлених в участі в конкурсі на члена Національної ради в разі припинення достроково іншого члена. За-38 Рішення не прийнято. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. В наших інтересах, в інтересах держави Україна зробити регулятор, в першу чергу який буде працювати на професійній основі, адже досліджувати і приймати певні рішення, які стосуються ради і, в принципі, телебачення і радіомовлення в Україні, це дуже важливо. Я хотів би звернутися зараз до голови комітету, до пана Потураєва, аби він прокоментував таку ситуацію. В законі прописано, що передбачається можливість конкурсного набору членів Ради телебачення і радіомовлення національної. Але це необов'язкова норма в принципі, створює юридичний механізм невизначеності. Ми же розуміємо, що конкурс – це та можливість і той механізм, який може привести до посади професійну фахову людину як мінімум, як максимум не заангажовану ні політично, ні в будь-який інший спосіб. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте на голосуванні? Дякую. Наступна правка 267, Шуфрич. Дякую. Ми пропонуємо спростити відповідне визначення в цій поправці словами, і завершити словами "депутатських фракцій". Тому що в кінцевому рахунку виключно вони мають право пропонувати відповідні кандидатури. А до депутатських фракцій можуть звертатися, безумовно, всі, хто має зацікавленість в даному процесі. Але, шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, коли закрито три канали безпрецедентним неконституційним рішенням Ради національної безпеки і оборони, а четвертий канал взагалі закритий росписью пера, росчерком пера, извините, як ми можемо говорити про якусь законність в сфері діяльності медіа? Тому ми наполягаємо на тому, щоб була відновлена законна і конституційна справедливість щодо журналістів, які зараз позбавлені права працювати. Поправку прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 267-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

за можливість надати свою правку. І, на жаль, ця правка 275 теж не врахована профільним комітетом і авторським колективом. Але я прошу її теж розглянути і підтримати в сесійній залі. Я прошу частину шосту викласти в такій редакції: "Голова Національної ради та члени Національної ради мають право мати помічників (по одному представнику), а також голова Національної ради має право призначити радників на громадських засадах". Я вважаю, що це дуже важлива правка, її необхідно розглянути і підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 275-у… Дві не можемо поставити? Можемо. Ставлю 275-у на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. І 276-у. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Цією правкою у частині шостій статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" слова "помічник та референт голови Національної ради" я пропоную виключити. Нормами чинних положень закону передбачено функціонування апарату Нацради та можливість мати одного помічника кожному члену Національної ради. Однак запропоновані доповнення щодо наявності помічника та референта для голови Нацради можуть призвести до необґрунтованого роздування штату працівників та дублювання функцій. України. Прошу свою правку поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 284 правку народних депутатів Волошина і Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 278. Павленко, будь ласка. 11:45:02 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний головуючий, 278-а, 280-а вони подібні, прошу їх потім поставити на голосування. Чого вони стосуються? Вони стосуються, що не дивлячись на те, що встановлюється зарплата голові Нацради 90 тисяч, майже 75 тисяч гривень, створюється апарат із серйозними заробітними платами, передбачені помічники-консультанти. Так ні, голові ще давайте ми додатково введемо помічників, референтів та ще й радників на громадських засадах. На мій погляд, це недоцільно, а особливо радники на громадських засадах це носії небезпеки корупції в самій Національній раді, тим більше помічник і референт теж не потрібний, для цього є апарат, який має забезпечувати, і патронатна служба, яка теж передбачена цим законом. Тому прошу поставити 278-у, 280-у на голосування і не перетворювати Нацраду в незрозуміло що. Ставлю на голосування 278 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Ставлю одразу 280-у народного депутата Павленка. Теж комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 11:46:45

Даною поправкою ми просимо змінити відповідні терміни щодо патронатної служби працівників і керівництва членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я абсолютно погоджуюсь з колегою Юрієм Павленком, що сьогодні роздувати штати в умовах, коли є страшний дефіцит бюджету, є безвідповідально. Тому ми і наполягаємо щодо відповідних змін і врегулювання цього питання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович. Тільки у вас написано замінити слово "радника" на "радників". Тобто ви ще пропонуєте збільшити. Добре, я ставлю 279 поправку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. 281-а, Нестор Іванович, будь ласка. 281. Цією поправкою ми якраз і пропонуємо уточнити, тому що для багатьох остаточно незрозуміло поняття "оклад". Ми просимо ввести нормальну термінологію "заробітна плата". І дійсно питання заробітної плати сьогодні викликає багато запитань у людей, які спостерігають за даним процесом. А саме, чому зарплати членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вищі, ніж посади міністрів, я вже про народних депутатів навіть і не говорю. І це так не може бути. Ми вважаємо, що всі, хто фінансуються з державного бюджету, мають право отримувати максимально розмірів мінімальної заробітної плати або три розміри середньомісячної заробітної плати. А в даному випадку ці показники значно і значно вищі. Дякую за увагу. За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 392. Гнатенко, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Спеціалісти юристи, а також економісти, які вивчали цей проект закону, а також інші фахівці категорично проти його прийняття і настоюють, щоб ми всі конституційні можливості приймали для того, щоб цей закон не був прийнятий. І незрозуміло взагалі, як це питання, яке сьогодні пропонується в цьому законі прийняти, можливо втілити в життя. Цей механізм забезпечення проведення засідань без участі ліцензіату взагалі незрозумілий. І як можливо, наприклад, питання вирішити, забрати ліцензію в якогось нашого невеличкого місцевого ЗМІ без його присутності. Взагалі незрозуміло, як це можливо, і людина з різних умов не може з'явитися, як буває часто в житті, на засідання Національної ради, а без його присутності забирають у нього ліцензію. Незрозуміло, як це можливо бути. Тому це питання прошу розглянути, і правку, яку ми теж запропонували до розгляду 282-у, поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 282 поправку народного депутата Гнатенка, Королевської та Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

розглядати природу і призначення цієї важливої інституції державної, як Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, то ми розуміємо, що найперше – це регулятор, і відповідно цей орган має регулювати суспільні відносини у сфері медійного простору. Але те, що ми побачили після закриття трьох опозиційних каналів, то Нацрада перетворилась лише на такий рупор виправдовування рішень влади стосовно закриття телеканалів і згортання демократичних прав і свобод в Україні. Тому я вважаю, необхідно переглянути цей підхід до призначення Нацради в Україні. Ставлю на голосування 283 поправку народних депутатів Качного, Лукашева і Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую. Цією правкою 284 пропонується в абзаці два частини шостої статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" слова "помічника та референта голови Національної ради" виключити. Ми вважаємо, що необґрунтованим є встановлення посадового окладу помічників, консультантів, членів Національної ради, помічника та референта голови Національної ради встановлюється в розмірі 1/3 від розміру окладу голови Національної ради. Разом з тим, згідно з положеннями статті 8 Закону України "Про оплату праці" умови розміру плати, оплати працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України. Прошу свою правку поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 284 правку народних депутатів Волошина і Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. Наступна поправка 286. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. Дякую, Руслане Олексійовичу. Знову ж таки цією правкою в абзаці два частини шостої статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" слова "помічників-консультантів членів Національної ради" замінити словами "працівникам патронатної служби". Це чисто редакційна правка з метою встановлення, що тільки помічники-консультанти членів Нацради є працівниками патронатної служби. Це робиться з тою метою, щоб не роздувати той апарат Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про що вже говорили мої колеги народні депутати Юрій Павленко і Нестор Шуфрич. Дякую і прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 286-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна правка 289, Павленко. Шановний пане Голово, шановні колеги, власне, ця поправка, як і наступна 290-а, вона стосується непомірних, які встановлюються авторами закону не тільки членам Національної ради, а навіть тим, хто з ними працює, – помічникам, референтам і іншим структурам, які будуть забезпечувати роботу членів Національної ради. При чому встановлюються заробітні плати вищі, ніж у міністрів, я вже не говорю про народних депутатів. Що ж це за робота така, яка так високо оплачується державою? Чи не за встановлення цензури хоче нинішня плата віддячувати таким чином за людські гроші членам Національної ради з питань Дякую. Ставлю 289-у на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. 290 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Можемо поставити на голосування? Бо я бачу, 291-а, Пане Голово, я б із задоволенням. Я взагалі конструктивно підходжу до розгляду будь-яких законопроектів. Депутати, послухайте: 90 тисяч гривень заробітна плата 90! Ну, як можна в Україні, де мінімальна пенсія 1 тисяча 769 гривень, встановлювати 90 тисяч мінімальну заробітну плату? Невже ви думаєте, що ми не порахуємо 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 40, 270 гривень встановлюється. Для чого встановлювати 90 тисяч і замам трошки менші, там до 75 тисяч доходять, у тому числі до членів наглядових рад? Ось що зашито в таких документах. Наглядові ради, які у нас отримують на сьогоднішній день по півмільйона. Розумієте, чому "Опозиційна платформа – За життя" в опозиції до таких документів? Тому що ми не розділяємо такого соціально-економічного курсу. Як може бути така соціальна асиметрія в доходах громадян України? Як можна мінімалку платити і 90 тисяч гривень? Я вас прошу не підтримувати цей проект закону. Дякую. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Гнатенко, 299-а. Дякую, шановний головуючий. 299 правка. Хвилинку. Пане Голово, пропустили 292-у мого колеги Лукашева.

Пропустили 292-у, хвилинку. Лукашева. Після цього перейдемо до Лукашева. Час вичерпано. Дякую. Ставлю на голосування 299-у. Прошу визначатися та голосувати.

Там Лукашев наполягав. Там немає. Лукашев. Нема. Загородній. Нема.

Вона врахована, 297-а.

Тому пропонується частину дев'яту викласти в такій редакції: "Оплата праці членів Національної ради повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків, передбачених цим законом, Прошу цю правку розглянути та поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 299. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-17 Рішення не прийнято. 307-а, Лукашев. Немає. 308-а, Лукашев. Теж немає. Гнатенко, 318-а. Добре. Є Качний? Качний, Мороз є? Мороз є, добре. 308 правка, Мороз. Дякую, пане Голово. Абзац третій частини десятої статті 7 закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" викласти в наступній редакції: "Перший заступник голови Національної ради – 40". Поправка забезпечить справедливий підхід до встановлення посадових окладів та забезпечить умови незалежного виконання посадових обов'язків. Дякую. 40 – це 40 днів, 40 років? Просто щоб розуміти. Ви за 40 мінімальних окладів. Добре. Забагато просите, але, ну, добре, ставлю. 309 правка, Мороз. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-19 Рішення не прийнято. Можемо, так, 310-у, 311-у поставити? Щоб 40 не було.

За-21 Рішення не прийнято. 311-а. Прошу визначатися та голосувати. За-21 Рішення не прийнято. 317-а, Колтунович. Дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати, у нас є поправки, які враховані частково. Я повідомляв уже, що вони по суті не відображають текст поправки. Колега закрив переді мною площадку. Дякую. Знову ж таки, повертаючись до самого проекту закону, чому ми не сприймаємо даний законопроект? Тому що Президент Зеленський через подання своїх членів до наглядових рад намагається повністю узурпувати і накинути зашморг на медіасередовище Для того, щоб приховувати свої злочини. Для того, щоб приховувати те, що він працює з олігархами. З одного боку, він їм знижує тарифи на залізничні перевезення, знижує чи забирає пільговий тариф, точніше, дає пільговий тариф на електроенергію для "зелених" електростанцій, його пролонгує і так далі, Всі ці речі вони надійно вигідно, щоб вони не відображалися. Тому для того, щоб приховати співпрацю з олігархами, Зеленський саме накидає зашморг на медіасередовище в Україні. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 356 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

318 правка, на жаль, вона не підтримана, відхилена. Але вона теж має особливо значення. Пропонується взагалі абзац другий частини одинадцятої виключити з цього проекту закону. І прохання поставити його теж на голосування це питання. Ставлю на голосування правку номер 318. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-21 Рішення не прийнято. Наступна правка 319-а, Качний. Немає. Лукашев. А, Мороз є. Будь ласка, Мороз.

Поправка забезпечить справедливий підхід до премій, враховуючи умови економічної кризи, зменшуючи розмір премій з 30 до 25 Дякую, пане Голово. Прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 319 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-23 Рішення не прийнято. 320-а, Волошин. Дякую. До речі, щодо знову ж таки внесення поправок до законопроектів, які та чи інша політична сила з огляду на погляди їх виборців, а це ключовий дороговказ, на який має орієнтуватися політична сила, тобто не в широкому загалі на всіх українців, а виключно на тих, чиї інтереси і погляди зобов'язалась конкретна політична сила представляти і в цьому є сенс парламентської демократії. Так ось, якщо нарешті влада схаменеться і почне рухатися по шляху реалізації політичної частини Мінських угод, я думаю, що наша фракція і інші депутати, які дійсно зацікавлені в настанні нарешті миру в Україні і злагоди, морально готові до того, що інші фракції внесуть хоч 10 тисяч правок, які не згодні з завершенням війни на Донбасі або не згодні з виконанням Мінських угод, і ми будемо тут хоч тижнями сидіти, і головне, щоб результат, тому що це і є демократичне право інших політичних сил захоплювати Верховну Раду, якщо їм не подобаються Мінські угоди, або погрожувати спалити Офіс Президента, вони не можуть, а вносити тисячі правок це абсолютно їх буде повне право робити для того, якщо їм буде не подобатись виконання Мінських угод. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 320 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-27 Рішення не прийнято. Наступна правка, Шуфрич, 322-а. Дякую, шановний головуючий. Поправка стосується щодо оплачуваного відпочинку вельмиповажних, вельможних членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Цим законом пропонують 30 днів з оплатою окладу або заробітної плати 90 тисяч гривень, що, до речі, майже в 51 раз вище (увага!) в 51 раз вище, ніж мінімальна пенсія в країні. За що це їм такое счастье стільки відпочивати та й ще за такі гроші? Чим вони відрізняються від інших? 24 доби і не більше. Я не розумію, чому не погодились з нами в комітеті. Чому такі привілеї і такі великі оклади та й ще така надзвичайна відпустка? Тому ми категорично проти, просимо обмежити 24 днями. Ставлю на голосування 322 правку Шуфрича. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

авторським колективом та комітетом. І пропонується частину дванадцяту цієї правки викласти в такій редакції: "Членам Національної ради надається щорічна оплачувана відпустка згідно з Законом України "Про відпустки". Тобто діючому закону, а не щось тут інше, не изобретать якийсь велосипед. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую. голосування 324-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. 325-у ми можемо також поставити на голосування? Не заперечуєте?

став дуже політизованим, і Національна рада не повинна мати на собі якісь політичні кольори та бути реально незалежною від ситуації і політичної влади. Я сподіваюся, що ми не будемо кожні вибори змінювати цей закон під ту партію, яка буде Тому пропонується у 324 правці взагалі виключити частину дванадцяту. Прошу поставити на голосування та підтримати цю правку. Ставлю на голосування 324-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 12:47:11

За-29 Рішення не прийнято. 325 правка, на жаль, вона теж відхилена комітетом. Що нами пропонується, саме в частині дванадцятій викласти в такій редакції: "Голові та членам Національної ради надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до Закону України "Про відпустки". Який на сьогодні діє, в тому числі і на цей закон. Дякую. Прошу надати можливість проголосувати. Ставиться на голосування 325 поправка народних депутатів Скорика, Королевської, Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна поправка 326. Лукашев. Мороз, будь ласка. Дякую, пане Голово. Правка 326, на жаль, вона відхилена незрозуміло чому. Ми говорили про те, що мало того, що наші члени Національної ради получають сумасшедшие… будуть получати сумасшедшую заробітну платню в той час, коли люди зовсім не мають робочих місць на Донбасі, їм ще предоставляється відпустка 45 днів. То ця правка якраз і говорить про те, що 12 членам Національної ради надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю не більше 24 днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Поправка надає право на оплачувану відпустку, що забезпечує конституційне право на відпочинок.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна 327-а. Загородній. Дякую, Руслан Олексійович. Правка 327, нею пропонується частину дванадцяту статті 7 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" виключити. Чому? Тому що згідно з положенням Закону "Про оплату праці", стаття 8, передбачено, що умови розміру оплати працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. Дякую, і правку прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 327 поправку Волошина та Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. Наступна поправка 328. Павленко Юрій Олексійович. Дякую. Шановний головуючий, я хотів звернути вашу увагу, що у нас у співавторстві з Павленком поправки йдуть. Другий блок поправок він йде більш економічного спрямування і стосується заробітної плати, я їх доповідатиму. Перше. Друге. По Президенту Зеленському, який вчора…, якому хватило нахабності говорити, що від бідності треба відходити. Дійсно, в цьому законопроекті відходять від бідності члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яким встановлюється: голові заробітна плата – 80 тисяч гривень, а членам Нацради встановлюються заробітні плати 74 тисячі 910 гривень. Оце я розумію, відходять від бідності з ініціативи Президента України. Я не розділяю таких поглядів і такої точки зору. Поправка стосується, безумовно, відпусток. Але я хочу, щоб наші народні депутати і, головне, виборці врешті-решт почули, для чого Президент узурпує владу в країні і для чого взагалі протягується цей законопроект. Для того, щоб Президент на усіх провладних медіателеканалах розказував, ручних каналах, що нам необхідно долати бідність, а робити все для того, щоб в країні отримували такі нахабні заробітні плати, повторюся… Веде

За-45 Рішення не прийнято. 379 правка. Лукашев. Дякую, шановний пане Голово. Стосовно поправки дійсно необхідно встановити підстави дострокового припинення повноважень членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зокрема за власним бажанням, оскільки це має відповідати і принципам трудового законодавства. пропонуємо пункт 1 частини першої статті 8 законопроекту викласти в наступній редакції: "подання письмової заяви про звільнення з посади за власним бажанням суб'єкту призначення". Дякую. Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 331 правку Лукашева. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 12:53:45 За-32 Рішення не прийнято. 332 правка. Колтунович. Дякую. Шановні колеги! Шановні виборці! Нагадую, що в цьому році Верховна Рада, більшість, монобільшість проголосувала за проект державного бюджету і Закон України про Державний бюджет на 21-й рік, в якому дефіцит становить 246,6 мільярда гривень. Це рекордний, принаймні в новітній історії України, дефіцит дефіцит для державного бюджету. При цьому заборгованість по зарплаті в країні теж має історичний максимум – майже 3,6 мільярда гривень. Замість того, щоб погасити заборгованість по виплаті заробітної плати, намагаються ці кошти перекинути на ручну абсолютно підконтрольну Офісу Президента Нацраду з питань телебачення і радіомовлення. Намагаються їх підкупити, тому що дати заробітну плату 80 тисяч, плюс премії, надбавки і таке інше це члени наглядової… Нацради у нас доженуть за цими доходами своїми членів наглядових рад. Всі ми з вами знаємо гіркий довід Укрзалізниці, коли люди отримують 588 тисяч гривень. Не треба цього допустити, щоб було в цьому законопроекті. Дякую. Ставлю на голосування 332 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. Славицька, 333 правка. Дякую, шановний головуючий. Чесно кажучи, у меня тихо едет крыша. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо підставою для припинення повноважень члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вважати: накладання адміністративного стягнення за вчинення правопорушення (увага!), пов'язаного з корупцією. Як після цього людина може працювати членом Національної ради, яку і так вважають найбільш корумпованим органом в Україні? Так після того, як ви не проголосуєте, що не може корумпований член Національної ради залишатись членом Національної ради, з вами не те, що Байдени і з вами взагалі в Європі ніхто говорити не буде. Що ж ви покриваєте корупцію? Ви хочете з цим боротися чи ви хочете це очолити? Я не можу зрозуміти. Сьогодні українці говорять: конфлікт на Донбасі та корупція, це вбиває Україну. А вы это поощряете… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 333 правку. Комітет відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. Наступна правка, Лукашев, 335-а. Дякую, шановний пане Голово. Наша правка стосується встановлення підстав дострокового припинення повноважень членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку зі станом здоров'я. всі живі люди, іноді здоров'я підводить, тим більше на такій відповідальній державній посаді. Тому ми пропонуємо пункт 5 частини першої статті 8 Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" викласти в наступній редакції: "неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я упродовж шести або більше місяців за наявності медичного висновку". Тому просив би поставити цю правку на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 363-ю. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Виписаний у законопроекті пункт 5 частини першої статті 8 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", на моє бачення, суперечить вимогам Закону України "Про державну службу". Відповідно до положень Закону України "Про державну службу" підставами для припинення державної служби у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є, зокрема, неможливість виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. А тому я прошу свою правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 337 поправку народних депутатів Волошина, Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Пункт 5 частини першої статті 8 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" після слів "медичного висновку" я вважаю, що потрібно додати слова "підтвердженого судом", тому, щоб це повністю відповідало Закону України "Про державну службу". Дякую і прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 337 поправку народних депутатів Волошина, Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:00:53 За-33 Рішення не прийнято. Наступна поправка 338, Павленко. Колтунович будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. 338 поправка викладена в порівняльній таблиці, хто захоче – почитає. Хочу звернути увагу на ще одну норму, яка є, на мій погляд, недоречною в даному проекті закону, що залишається квота в 4 особи для Президента України. Дивно, що взагалі тут має бути представництво Президента України в парламентсько-президентській республіці, ще й 4 особи. Дуже символічно. Президент, який закриває незаконно в неконституційний спосіб 4 незалежних інформаційних телеканали: "112 Україна", NewsOne, ZIK і "Перший Незалежний".

такі люди і взагалі Президент, ми йому дамо оцінку на виборах… А представництво Президента не має права мати в Нацраді, тому що він зацікавлена особа – приховати свої злочини проти українського народу. Дякую. Ставлю на голосування 391 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, я б хотів би зауважити на те, що дійсно ми зараз говоримо про організаційні і юридичні нюанси цього законопроекту. Але ж дійсно правий мій колега Олександр Колтунович, який зауважує на економічні і фінансовій складовій цього законопроекту. Давайте уявимо собі, що ці захмарні заробітні плати голови Нацради та членів Нацради і поряд з тим народ, який зубожіє щодня, не може витрати необхідні кошти для того, щоб приймати цифрові сигнали і цифрове мовлення. І це на Луганщині дуже актуально. Люди не можуть мати доступ до мовлення саме українських каналів, а особливо після закриття опозиційних каналів. Дякую. Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 344 правку. Комітет на підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. У нас в даному випадку дуже проста поправка. Є таке розуміння, як безпідставні причини відсутності, а є неучасть за поважної причини. Ми вважаємо, що враховуючи, що в інших законах чітко визначені принципи безпідставності, саме залишити термін "безпідставності". А, чесно кажучи, чим більше ця Нацрада не буде збиратися саме цього скликання і в цьому складі, тим краще, тим вільніше і спокійніше буде працюватись журналістам і тим більше буде рейтинг свободи слова України. Хай ці взагалі не приходять на роботу. І повірте мені, журналістика від цього тільки виграє. Дякую за увагу.

Дякую. Знову ж таки мова йде про корекцію окремих положень в запропонованому законопроекті щодо процедури припинення повноважень членів Національної ради. Я пропоную, щоб там, де мова йде, що підставою для припинення повноважень є пропуск більше ніж половини засідань ради протягом… "упродовж трьох засідань поспіль" замінити словами "протягом одного місяця". Тому що ми вважаємо, що члени Нацради, ви і так даєте їм колосальні соціальні пільги. Причому, що повністю суперечить загальній лінії чинної монобільшості, яка у всіх інших законопроектах намагається обмежити всупереч прописаним в Конституції соціального характеру нашої держави соціальне навантаження на наш бюджет. А тут нашим членам Нацради просто якесь Ельдорадо влаштовують. Ще й максимально ускладнюють… тобто полегшують їм життя. Тобто можна прогулювати, на відміну від тих же депутатів, і за це ніщо, не нести ніякої відповідальності. Тому я пропоную все ж таки посилити для них відповідальність за… ГОЛОВУЮЧИЙ. 343-я. Прошу визначатися та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. Наступна правка. Дякую, шановний пане Голово. У мене буде запитання до голови комітету. Я ознайомився з документами супровідними до даного закону на сайті, є розділ п'ять "Фінансово-економічне обґрунтування". І у вас зазначено, що прийняття даного законопроекту потребує додаткових витрат витрат з державного бюджету. При цьому немає висновку ані бюджетного комітету, ані Мінфіну. А в якому обсязі плануються додаткові кошти? Чи взагалі який буде бюджет цього питання, для того щоб ми розуміли і, в принципі, його долю чи питому вагу в зведеному бюджеті на цей рік. Це раз. Друге. Якщо навіть ці зміни вступлять в силу в наступний рік, все одно це якась стала величина, яка має прив'язку до мінімального прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це важливе питання, на яке, я думаю, доречно було б тут від вас почути відповідь. Дякую за відповідь. Ставлю на голосування правку 354. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. Правка не врахована. ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Вона дуже проста. Ми просимо уточнити щодо термінів замість днів, робочих днів. Вважаємо, що це буде більш справедливо, більш коректно. Не розумію, чому в комітеті інша думка. Висновок може бути тільки один. Да їм наплювати, який буде цей закон. Їм головне позбутися цього навантаження, залишити все, як є, загнати журналістів під плінтус, щоб вони не могли говорити, що на 56 відсотків підняли тарифи, що мінімальна пенсія сьогодні нижча в 2 рази, ніж в 2013 році. А те, що зрівняли зарплати, так за цей період навіть долар обезцінився на 25 Про які досягнення ви говорите? А те, що сьогодні зменшили з 4 мільйонів до 2 мільйонів кількість субсидіантів, це теж заслуга "слуг народу". Ставлю на голосування правку 354. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. 355-а, Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. Я вам скажу, що з такою Національною радою і таким законом, який сьогодні розглядається, то участь каналів "112", NewsOne, ZIK чекає і інші канали, які сьогодні кажуть правду, реальну ситуацію в нашій державі. І я думаю, що це питання, яке ще не за далекий час вистрелить дуже по всім телеканалам і радіо нашої держави удавкою, петлею на їх шиї. Тому прошу 355 правку розглянути в такій редакції: "У випадку, передбаченому пунктами 1 і 8 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада". Дякую. Прошу поставити на голосування.

Дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати, дійсно, дуже важко якось докричатись до свідомості наших колег, але ж я вважаю, що питання свободи слова воно виходить набагато далі за межі правового статусу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Дійсно, свобода слова є фундаментальним таким каменем правової держави. І якщо здійснюється такий зухвалий наступ, навала на свободу слова, згортаються фундаментальні конституційні цінності, то наша з вами дискусія щодо техніко-юридичних нюансів призначення або звільнення членів Нацради якось виглядає такою другорядною. Тому пропоную підтримати нашу правку. Дякую. Ставлю на голосування 356 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 13:12:55 За-44 Рішення не прийнято.

пропонується цією правкою виключити речення такого змісту: "У разі, якщо суб’єкт призначення впродовж 14 днів з моменту отримання заяви не видав відповідний акт, Національна рада ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради". Положенням статті 8 законопроекту передбачено право Нацради самостійно приймати рішення про дострокове припинення повноважень члена Нацради у разі, якщо суб'єкт призначення впродовж 14 днів з моменту отримання заяви не видав відповідний акт. Однак, це положення не узгоджується з процедурою самого призначення, оскільки Верховна Рада України призначає членів Нацради відповідною постановою, а Президент – указом. Тому в разі звільнення має бути також відповідний акт. Правку прошу поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 370 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Немає? А, співавтор – Колтунович Олександр Сергійович. 13:14:43 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний пане Голово. Бачу, ви жартуєте. А я от порахував бюджет даного питання, оскільки голова комітету не коментує. Відсутні документи щодо фінансово-економічного обґрунтування, потребують додаткових видатків з бюджету. Якщо ми беремо голову з заробітною платою 90 тисяч 800, то це на рік буде 1 мільйон 89 тисяч гривень. Якщо беремо для першого зама, на рік буде заробітна плата 1 мільйон 78. Якщо беремо заступника, то це буде 953 тисячі 400 гривень. Членів наглядових рад, чотирьох членів наглядових рад – 3,6 мільйона гривень, це їхня річна заробітна плата. Загалом порахували попередньо, 6,6 мільйона гривень – це тільки заробітна плата річна. Це 12 місяців, це без відпускних, без премій, без надбавок, без інших витрат. Я вибачаюся, але 91 тисяча і 6,6 мільйона гривень на кілька людей на заробітну плату, вибачте, але, щоб нецензурно не виражатися, це дуже погано. Колеги, я думаю, що про зарплати точно ніхто не сперечається, але це ж не про неї правка. Ставлю на голосування правку 359. Прошу визначатися та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Наступна правка, Шуфрич, 362. Дякую. Шановний головуючий, у даному випадку ми просимо виключити друге речення даного підпункту цієї частини і вважаємо, що це абсолютно логічно, з іншого боку, я ще раз хочу звернути увагу всіх присутніх. От ми обговорюємо прискіпливо цей законопроект, окремі поправки були враховані, інші ні. Але чому ми не виконуємо діючий закон, який діє сьогодні, який є законом (увага!), на якій мові вам ще сказати, (вислів іноземною мовою) . Ми маємо його виконувати, а ми ігноруємо свої конституційні повноваження і не міняємо сьогодні членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які мають бути призначені по нашій квоті, квоті Верховної Ради України. Пояснити це неможливо. Поправку прошу підтримати.

Дякую, шановний пане Голово. Наша правка стосується організаційного моменту і передбачає, що в разі припинення членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення громадянства України або набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду рішення про припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебаченні і радіомовлення приймає, власне, Національна рада. Тому ми просимо підтримати нашу поправку поставивши її на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 363-ю. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-50 Рішення не прийнято. Наступна правка, Шуфрич, 367-а.

Дякую, вельмишановний пане Голово. Розумію ваше зауваження попереднє щодо того, що ми не завжди по суті поправки, але як голова підкомітету з державної економічної політики несу важливу відповідальність і ніс щодо того, що економічні параметри даного закону не відповідають ані бюджетному процесу в Україні, ані економічним реаліям. Ви ж зрозумійте правильно, ні в кого немає прискіпливого ставлення до Зеленського

за рахунок інших виплат отримувати по півмільйона щомісяця. Це уявіть собі, премії, надбавки, ми ж це бачимо по Укрзалізниці, ну, як такий соціальний курс чи антисоціальний можна реалізувати в країні? Тому й надалі будемо наполягати на тому, колеги, я бачу, сприймають цю ідею, давайте відмовлятися від таких ганебних зарплат. Ставлю на голосування 414 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Правка стосується уточнення, це більш редакційна правка. Здивований, чому вона не була врахована. Але я хочу звернути увагу на наступне. Дійсно, сьогодні дивно здається, що у нас співвідношення пенсій та зарплат чиновників такого високого рівня вони є нереальними – в 50 разів і більше. Скажіть, будь ласка, чим завинили наші пенсіонери? І що такого видатного зробить керівник

Ставлю на голосування 368 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна правка, Кондратюк Олена Костянтинівна, 375.

Ми це обговорювали, в принципі, і з головою комітету, і з комітетом профільним. Всі правки більш-менш мої були враховані. 306 правка стосується, насправді, дуже банальної речі, з однієї сторони. Тим не менше, це посадові оклади для членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я пропоную у своїй 306 правці прирівняти їх абсолютно до того, до тих надбавок, які є в президії Верховної Ради України. Тобто голова Національної ради буде мати ті самі надбавки, як спікер Верховної Ради, заступники будуть мати, і члени Нацради будуть мати такі самі надбавки, як президія Верховної Ради, а не 40 відсотків. Тобто 12, 11 і 11 – для кожного члена Національної ради. А не 40, 35, 37 і так далі. ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, ми, дійсно, це питання розглядали, обговорювали дуже прискіпливо. Я попрошу вашої уваги! Це національний регулятор у одній з найбільш важливих сфер нашого життя. (Шум у залі) Там всього 8 людей. На сьогодні цей регулятор найменш профінансований з усіх регуляторів країни, мають найнижчі зарплати.

коли ми хочемо убезпечити державні органи від впливу можливого корупційного олігархів. (Шум у залі) Тому, звичайно, колеги, ми хочемо встановити максимально захищені від будь-яких корупційних ризиків зарплати. І в цьому немає нічого дивного. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. (Шум у залі) Спікера не купити! Переходимо до голосування. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 306 Кондратюк. Позицію комітету ви тільки що чули. Прошу голосувати.

Наступна правка 375, Кондратюк. процедури звільнення членів Нацради в разі неприйняття їхнього звіту у Верховній Раді. Насправді 375 правка регулює якраз питання звітності через через постанову Верховної Ради, як це було зараз в сучасних умовах, а не прогалиною в Регламенті, як пропонує комітет. Я думаю, що це, в принципі, просто недопрацювання маленьке комітету, тому що ми маємо абсолютно те саме право: відкликати в разі поганої звітності членів Нацради – так само, як має право це робити Президент України. Тому прошу підтримати. Переходимо до голосування. Правка 375 врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

Національної ради відбувається внаслідок прийняття Верховною Радою України рішення про визнання незадовільною роботу Національної ради. В такому разі дострокове припинення повноважень відбувається з моменту прийняття такого рішення Верховною Радою України." Шановні колеги, у мене запитання, ми ж парламентська республіка. Я зараз посилю повноваження Верховної Ради не тільки нашого скликання, а й наступних скликань, я і мої колеги. Я не розумію, чому ця поправка була відхилена. Хіба що хтось сумнівається в спроможності прийняття рішень нас із вами і наших наступників. Тому прошу цю правку підтримати і дати можливість народним депутатам України оцінювати роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякую. Ставлю на голосування 377 правку Шуфрича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна правка, Гнатенко, 378-а. Дякую, шановний головуючий. Ця правка теж стосується дострокового припинення членів Національної ради. І пропонується саме частину сьому статті 8 викласти в такій редакції: "Дострокове припинення повноважень всього складу Національної ради відбувається внаслідок незатвердження у встановленому цим Законом порядку річного звіту Національної ради. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Президент України – видаючи відповідний указ, чи Верховна Рада України – приймаючи відповідну постанову. І такі рішення ухвалюються не пізніше одного місяця з дня незатвердження Верховною Радою та Президентом України річного звіту Національної ради". Прошу це питання поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 414 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

є організаційного спрямування та встановлює саме акт, на підставі якого припиняються повноваження членів Національної ради. Це, зокрема, Указ Президента та Постанова Верховної Ради України. Тому ми пропонуємо частину сьому статті 8 Закону "Про національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" викласти в наступній редакції, зокрема: "У випадку, передбаченому пунктом 8 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення приймає Президент України – видаючи відповідний указ, або Верховна Рада України – приймаючи відповідну постанову". Просимо підтримати нашу правку. Дякую. Ставлю на голосування 431-у. Прошу визначатися та голосувати. 13:56:26

Дякую, шановний пане Голово. Я хотів би звернутися до шановної пані віце-спікера, тому що проголосували дійсно важливі норми, а однак я хотів би додати, ми проголосували лише відсоткові ставки. Ми проголосували в вашій поправці, за яку я також голосував, ми знизили цей поріг до 12-и, наприклад, мінімальних прожиткових мінімумів, але далі в тілі закону там ще вказані виплати, доплати і інші є позиції, я відкрив основне тіло закону. Розумієте, в чому відмінність? Вони, наприклад, замість 27 тисяч, вони зараз будуть добивати його преміями і іншим. Там є в тілі документу, де встановлюється 30-відсоткова надбавка, але за рахунок інших виплат вони це будуть робити по прикладу "Укрзалізниці" і тому, на наш погляд, важливо додати, окрім тих поправок ваших слушних, які ми також підтримали, ще ті речі вилучити щодо інших похідних, тому що це буде друга "Укрзалізниця". Дякую. Але правка цього не стосується. Ставлю на голосування правку 381. Прошу визначатися та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. 383 правка, Шуфрич.

ми наполягаємо на тому, щоби були враховані бачення щодо цього закону опозиції. Ми бачимо повне ігнорування принципових поправок, які запропоновані незалежно до персоналій відповідного органу, в який ми делегуємо своїх представників. І така зневага сьогодні пояснюється тільки одним бажанням підмахнути, прискорити і взяти під контроль орган, який сьогодні впливає на свободу слова, який карає журналістів за слова гостей в студії. Як таке можливо? Чогось студія не несе відповідальність, а засоби масової інформації, конкретні журналісти так. От проти цього треба боротися, захищати журналістів, а не знищувати свободу слова. Дякую. Ставлю на голосування 389 поправку народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Пропонується частину другу викласти в наступній редакції, що апарат очолює його керівник, і керівник апарату призначається на 5 років. На жаль, ця правка не розглянута позитивно в комітеті. Але це має дуже важливе значення. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 391 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Наступна поправка 392. Гнатенко, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Правка 392, на жаль, теж відхилена комітетом. Але вона теж повинна урахуватися. І я думаю, що треба поставити її на голосування. Питання стосується того, що апарат очолює його керівник. керівник призначається на термін не більше чим на 5 років, і включно лише на один термін. Щоб ця посада не перейшла вже у наследство. Прошу це питання поставити на голосувати, Ставлю на голосування 392 поправку народних депутатів Скорика, Королевської і Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Наступна поправка 393, народний депутат Лукашев. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Ми ведемо відчайдушну боротьбу. І розуміючи, що якщо 5 років є неприйнятним терміном для призначення керівника апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, то я з колегами Морозом і Качним вважаємо за можливе призначення керівника апарату терміном на 4 роки. А тому пропонуємо частину другу статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" викласти у відповідній редакції щодо очолення апарату його керівником, який призначається терміном на 4 роки. Вважаю цю поправку прийнятною. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 393-ю. Прошу визначатись та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. 394-а, Загородній. Прошу передати слово Волошину Олегу Анатолійовичу. країна вже проходила декілька років, проходить декілька років, і щось ми не бачимо ані на прикладі Укрзалізниці, ані на прикладі "Нафтогазу", ані на прикладі "Укренерго", інших державних компаній якогось системного подолання корупції, тому що постійно з'являються розслідування, постійно з'являються скандали. От прямо зараз в ці хвилини розгортається чергова битва за керівництво "Нафтогазом". Самі по собі великі оклади нічого не вирішують. Це перше. По-друге, коли ми ставимо за мету, скажімо, умовно звільнити членів Національної ради нібито від впливу певних олігархів, які є дійсно власниками певних медіа, але існують в конкурентному середовищі, у той час, як певна політична команда при владі є монополістом, то можна не забувати про те, що і Президент може бути олігархом, як було за попередньої каденції попереднього Президента. Так що саме по собі кидання колосальних грошей для Національної ради в умовах, коли в людей середня пенсія одна з найнижчих в Європі є, насправді, несправедливим знущанням і нічого не... Ставлю на голосування 394 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна поправка 395, Павленко. Прошу передати слово Колтуновичу. Дуже важливо було, щоб почули ці шалені цифри наші народні депутати. Я вдячний за те, що вони підтримали. Але це тільки частина того. Тому що коли ви пропонували від 6,6 до 40,2 40,2 мільйона гривень, а ми порахували, оскільки вони не дали цих цифр. А 40 мільйонів гривень з бюджету на рік викидати на те, щоб комусь там платити від 90 до 500 тисяч заробітну плату з надбавками і інше, ми вважали ці речі аморальними. Ми будемо і далі стояти і на інших позиціях для того, щоб псевдоподолання епохи бідності від Зеленського не завершувалося прийняттям таких ганебних законопроектів. Це перше. Другий момент. Будемо так само наполягати на тому, що Президенту в парламентсько-президентській республіці нічого робити зі своїм представництвом в Нацраді, він має свої неконституційні укази, які ми оскаржимо в Верховному Суді, щодо незаконного закриття телеканалів, нехай не сує ніс свій в медіасередовище. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 395 поправку народних депутатів Павленка, Киви та Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Хочу ще раз наголосити, до речі, до відома журналістів, що попередня правка, яка не була підтримана, запропонована мною та моїми колегами, стосувалася неуможливлення продовження повноважень після завершення терміну повноважень. Оця ганебна практика, коли по 3 роки члени Нацради переходжують свої повноваження, ми хотіли її виключити. На жаль, пролізло це і в цей закон, мабуть, комусь це дуже потрібно. А сьогодні я хочу звернути щодо успіхів. Як таке може бути, що з 11 мільйонів наших шановних пенсіонерів отримало субсидію, найбільше це вони, 4 мільйони, а зараз тільки 2. Чотири мільйони було до приходу Зеленського до влади. Невже ви думаєте, що люди із 63 доларами мінімальної пенсії стали набагато багатшими і треба було на 2 мільйони людей

За-35 Рішення не прийнято. Наступна поправка 399. Колтунович, будь ласка. 13:41:59 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний Руслан Олексійович, місію по зарплатах виконав. Прошу передати слово Павленку, співавтору поправки. Я дуже дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Павленко. Шановний головуючий, шановний пане Голово, шановні колеги! Власне, дана правка стосується статті 12, і ми пропонуємо в перелік, які є обставини, що не може бути призначений керівник Апарату на посаду, доповнити зокрема пунктом 3 такого змісту: що не може бути призначена на посаду керівника Апарату особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом терміну. Я вважаю, що дане обмеження для такої посади є надзвичайно важливе. І дивно, чому ні автори, ні комітет не підтримали дану правку. Дякую. Ставлю на голосування 403 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Правка 403, взагалі пропонується частину четверту її виключити. Ми всі взагалі знаємо, що медіа є четвертою владою в Україні, яка непідвласна нікому: ні Президенту, ні Верховній Раді. Але цим законом медіа всієї держави заганяють в якесь стійло, і комітет підтримує цю ганебну практику і приймає основну участь в цьому. Тому я пропоную, ще раз наголошую, що частину четверту Дякую. Прошу поставити на голосування.

Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Я знову хотів би звернути увагу на таку кричущу проблему, вже довготривалу, це закриття мовлення трьох опозиційних телеканалів. І до мене численні звернення надходять від моїх виборців жителів Луганщини, які не мають можливості дивитися український продукт і взагалі відірвані від українського мовника. Тому я вважаю, що нашим спільним завданням є визначення правового статусу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення саме в такий спосіб, щоб регулятор забезпечував гарантії, реалізації гарантій свободи слова в Україні і українці мали доступ до правдивої інформації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 404 поправку, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

після слів "призначення на посаду" доповнити словами "відповідно до вимог, передбачених Законом "Про запобігання корупції". Тому що цією правкою доповнюється, що новопризначений керівник апарату зобов'язаний усунути конфлікт інтересів впродовж 30 днів після призначення на посаду відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Оскільки статтею 28 зазначеного Закону "Про державну службу" на державних службовців покладається обов'язок не лише вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, а недопущення, виникнення реального потенційного конфлікту інтересів. І тому прошу правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 405 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна правка 406, Колтунович.

Автори пропонують, що новопризначений керівник має усунути конфлікт інтересів впродовж 30 днів після призначення на посаду. Я звертаю увагу і шановних народних депутатів, і авторів законопроекту, що державні особи повинні виконувати норми Закону України "Про запобігання корупції" і бути відповідальними при подачі заяв на призначення їх на посаду, і усувати всі конфлікти до призначення на посаду, але не після того, як їх вже призначать. А то дивного ви хочете

Ставлю на голосування 414 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:50:32

Дякую, шановний пане Голово. 414 правка, на жаль, була відхилена, але вона несе в собі дуже важливі речі по призначенню і керівника апарату. І вона звучить так: частину п'яту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" викласти в наступній редакції: "Керівник апарату призначається Національною радою за результатами відкритого конкурсу чи шляхом переведення в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу," або шляхом припинення рішення на підстави заяви особи, що отримує посаду керівника апарату, про повторне призначення на наступний 4-річний термін без обов'язкового проведення конкурсу (заява подається не пізніше ніж за 30 днів до завершення строку призначення і має бути розглянута Національною радою до спливу строку призначення)". Дякую. Ставлю на голосування правку 422. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Вибачте, 420-а. пропонується взагалі внести такі пропозиції. Частину шосту викласти в такій редакції: "Керівник апарату звільняється з посади Національною радою по завершенню строку призначення або з підстав, визначених Законом України "Про державну службу". Це дуже важлива пропозиція і прошу поставити її на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю 420 правку на голосування. Я так розумію, 421-а, вони абсолютно ідентичні. 420-а. Прошу визначатися та голосувати.

За-35 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 421 правка, також Гнатенко. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Мороз, 422. Дякую, пане Голово. На жаль, правка 422 була відхилена. Я ще хочу сказати про те, що зараз до мене телефонують багато моїх земляків, які знаходяться зараз на Донбасі. І вони кажуть, а скажіть же цим людям про те, щоб вони включили наші канали "112", ZIK і NewsOne, тому що це єдині канали, які ми могли бачити і слухати через них правду. Частину шосту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити наступним абзацом: "Керівник апарату звільняється з посади Національною радою по завершенню строку призначення (крім випадку повторного призначення на наступний 4-річний термін без обов'язкового проведення конкурсу) або з підстав, визначених Законом України "Про державну службу". Поправка передбачає звільнення з посади керівника апарату Нацради по закінченню… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 422. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. 426 правка. Шуфрич. Дякую, шановний головуючий. Зверніть увагу, ця поправка носить редакційний характер, а всі попередні, які пропонувалися нашими колегами, у тому числі і мною, стосувалися недопущення щодо представництва в раді людей, відносно яких вже прийнято судом рішення про стягнення за адміністративне порушення, пов'язане з корупцією. Як таке можна, що вже суд визнав людину корупціонером (або її родичів), що вона продовжувала працювати? Таке враження, що зараз створюється новий дах для ліквідації свободи слова і війни, боротьби з журналістами, які хочуть і мають право говорити правду. Як таке може, що фактично зараз легалізовано присутність корупціонерів в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. А поправку прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 426. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 427, Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. Перед тим, як пропонувати ці правки, наші спеціалісти вивчали кращі європейські практики стосовно роботи національних рад тих держав європейських, ми вважаємо, що треба це питання брати і на наше озброєння, і саме це треба врахувати законотворцям, які розробляти цей законопроект. Що ми пропонуємо согласно правки 427, яку, на жаль, відхилено? Що структура, штатний розпис і положення про апарат Національної ради повинні затверджуватися головою Національної ради. І прошу частину сьому викласти саме в такі редакції. Прошу на голосування поставити. Ставлю на голосування 427 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. Я так розумію, 431-у теж можемо голосувати? Ставлю на голосування 431-у. Прошу визначатися та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 432, Лукашев. Дякую, шановний пане Голово. Ця правка є редакційною у зв'язку зі зміною структури статті. Але ж головне не це. Головне те, що в правовій демократичній державі, якою є відповідно до до 1 статті Конституції України наша держава, українська держава, має бути гарантована свобода слова як фундаментальна конституційна цінність. А я ось, спілкуючись в окрузі з виборцями, жителями Луганщини, не можу пояснити, чому Україна здійснює таку політику, що в медіапросторі починають домінувати на окремих територіях іноземні мовники. Я вважаю, що така політика є антидержавницькою і злочинною. Тому необхідно вносити терміново корективи для того, щоб забезпечувати державний суверенітет України. Ставлю на голосування 432 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:58:00 За-31 Рішення не прийнято. Наступна правка, Мороз, 434-а. Дякую, шановний пане Голово. Правка 434 – це чисто редакційна правка, яка говорить про те, щоб частину десяту статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" вважати частиною дев'ятою. Редакційна правка у зв'язку зі зміною нумерації частини статті. Дякую. Ставлю на голосування 434-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.